Заседанието продължава. Има ли други народни представители, които желаят да се изкажат?

Госпожа Александрова от Парламентарната група на „Атака”? Има ли други народни представители? Заповядайте, господин Търновалийски.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри, колеги! Поради краткото време ще започна с едно предложение:

Правя това предложение в днешния исторически ден, защото с гласуването си ще определим бъдещето на нашите деца и съдбата на поколения българи. Имаме историческия шанс да проявим политическа мъдрост и отговорност като отхвърлим тази Ратификация. От тази висока трибуна и значението, което тя има за демократичния парламентаризъм от Вас, Ви призовавам, господа управляващи, проявете разум, откажете се от този акт. Знаете, че тези необмислени фискални действия окончателно ще вкарат страната в дълговата спирала. Колеги, чуйте съвестта си! Дори Вие не сте убедени в аргументите, с които подкрепяте исканата ратификация по партийна причина. Нито един партиен интерес не стои над правото на всеки български гражданин да живее достойно, да бъде образован, да има възможност да се лекува. Осъзнайте се! Българските граждани може и да са търпеливи, но когато животът и бъдещето на техните деца е застрашен, няма да останат безучастни. Ще Ви бъде потърсена сметка! Тя няма да бъде потърсена от умните и красивите, от интелигентните и ерудираните, които за един милиард обявиха, че това е безумие, а за 16 милиарда, че това е нормална практика на задлъжняване. Не се самозаблуждавайте и не подценявайте автентичната гражданска енергия. Тя няма достъп до грантовете от чуждите фондации, но има истински морален заряд. „БСП лява България” не може да подкрепи този договор. Тезата за необходимостта от размера на този дълг е грешна, подвеждаща и дори незаконна, защото исканият размер на външен дълг е далеч под 12 милиарда.

Колеги, има ли други народни представители, които желаят да вземат отношение? Преди това по повод на направеното искане, съгласно чл. 63, ал. 2, т. 3 – явното гласуване може да бъде извършено със ставане от място при поименно извикване по азбучен ред и отговаряне със „за”, „против” и „въздържал се”. По аргумент от чл. 64 това предложение по т. 3 може да бъде направено от една десета от всички народни представители или от една парламентарна група – приемам, че е налице втората хипотеза – от името на Вашата парламентарна група. Предложението се поставя на гласуване без разискване, изслушва се по един народен представител от парламентарна група, която не е съгласна с направеното предложение. Сега е редно да попитам има ли представители от парламентарна група, които не са съгласни с направеното предложение? Ако няма такива, директно ще подложа на гласуване това предложение. Не виждам желаещи за обратно мнение. Поставям на гласуване предложението на господин Търновалийски от името на Парламентарната група „БСП лява България” за гласуване по реда на чл. 63, ал. 2, т. 3. Гласували

Госпожо Председател, госпожи и господа министри, госпожи и господа народни представители! Аз призовавам при повторното гласуване да подкрепите предложението. Фактът, че никой не стана да се изкаже и да постави аргумент срещу представената форма на гласуване показва, че Вие не искате всеки един да застане на своята позиция „за” или „против”. Дори в тези 45 минути, в които говори министърът на финансите, той не даде отговор на въпроса за какво са исканите средства. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.) Той направи много подробен анализ на структурата на фискалния резерв, но по отношение на средствата, които са необходими на държавата, изтъкна основно, че е необходимо да се рефинансират средствата, дадени за една банка, и изведнъж оттам стигна до необходимите според него 12 млрд. лв. Моето предложение е в прегласуването това и всеки един да има възможност да каже – аз подкрепих или аз отхвърлих този дълг. Благодаря

Уважаема госпожо Председател, дами и господа министри, уважаеми колеги! Това, което ни се предлага днес от опозиционни партии, вече е правено – правил го е Луканов, нарекъл е деня „исторически”, наложил е мораториум върху плащанията на външния дълг и това е довело до национална катастрофа. Затова уроците от историята трябва да бъдат учени и да не бъдат повтаряни. История на съдбата е, че тези, които натрупаха огромната част от този външен дълг, сега отказват да го платят. Точно тези, които натрупаха огромната част, сега казват, че не желаят да го плащат. Това, което хората разбраха и всеки човек трябва да знае – дефицитът директно се превръща в нов външен дълг. Когато аз чух редица представители от БСП, включително в дебати с мен, да казват, че те били за 3% бюджетен дефицит, защото било европейска политика, а били против нарастване на външния дълг – това е много кратък пример за тежка икономическа демагогия. Няма как хем да си за дефицита, хем да си против външния дълг! Не може! Едното върви заедно с другото. Хората вече разбраха най-накрая, след всички изказвания, които бяха направени, че дефицитът означава нищо повече и нищо по-малко от нов дълг за България. Именно затова са необходими реформаторски политики. Именно затова този кабинет трябва да успее, защото се видя ясната разлика между дясно-център политиката и лявата политика, която е натрупване на дефицити и трупане на дългове. Дясно-център политиката е за намаляване на дефицита, което означава намаляване в средносрочен план на дълга. Това се опитваме да направим. (Реплики от БСП ЛБ.) Това трябва да се случи, което означава да опазим дясноцентристкото мнозинство и да се справим и да продължим, включително да преминем през това днес популистко, колеги, изпитание. Най-лесно е да кажеш, че не искаш дълг, дори и ти да си го натрупал, и да не предлагаш в крайна сметка никаква алтернатива, ти нищо не предлагаш. Това, което ние от Реформаторски блок ще работим и предлагаме, е през реформи свиването на дефицита, дори да бъде по-голям от това, което в момента е записано – да има по-малък дефицит тази година от заложения, догодина тенденцията да продължи и така нататък, докато успеем да балансираме бюджета. Това е единственият изход, ако искаме стабилни публични финанси и ако искаме България да излезе от кризата и да постигнем растеж. Да, за да имаме растеж, за да върви икономиката нагоре, да растат доходите, трябва да решим проблема с дефицита. Днес ние гласуваме

Моля Ви, не влизайте в диалог със залата, господин Ерменков. Дала съм Ви думата! ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Извинявайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми членове на Министерския съвет, уважаеми колеги! Госпожо Председател, аз разбирам Вашата толерантност и търпимост към изказванията тук, проявявате демократичност. Но много Ви моля,

Думата иска вицепремиерът господин Калфин. Благодаря Ви. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми колеги! Дължа няколко думи пред тази зала, защото темата, която се обсъжда днес, до голяма степен засяга и това, с което съм ангажиран да работя в правителството. За голямо мое съжаление съм виждал много пъти в тази, същата зала решения, които не са били добри, които са били направо глупави. Много пъти съм виждал решения, които са взимани в резултат на емоции и те са едни от най-лошите решения. Много пъти съм виждал тук, в залата, решения, които са имали тежки последствия за хората след това. Каквото и да обяснява който и да било, като мине малко време от дистанцията се вижда какви са тези решения. И всички са взимани с един ентусиазъм, какъвто видях в доста от изказванията днес. днес. Когато говорим за проблема, който днес ще се гласува, говорим за нещо съвсем конкретно. Да, вярно е, в парламента всеки използва темата, за да развие политическата си идентичност. Само че Вие обсъждате не вземане на дълг. Обсъждате споразумение с посредници, от него не следва вземане на дълг.

се решава от Вас тук, в тази зала в парламента. Когато за 2015 г. България да има да връща 7 милиарда – дали е вътрешен или външен дълг, няма значение, той е дълг, Вие сте гласували това нещо със Закона за бюджета. Когато сте гласували 2,5 милиарда дефицит тази година, Вие сте го гласували със Закона за бюджета. И сега се изненадвате! Общо за тази година прави 9,5 милиарда гласувани от Вас, от тази зала. И днес някой излиза и започва да си играе с думите: „Ама, това е външен дълг, ама не е вътрешен. Ама защо така го правите?” Очевидно е, че това се гласува всяка година. Аз не съм съгласен – днес се чуха много призиви, включително и от колегите от Реформаторския блок: „Дайте да спрем с дефицита.” Да, ще Ви кажа – ако дефицитът се нулира, това направи господин Дянков, срещу който всички Вие тук, голямата част от Вас поне са протестирали, това означава за тази година примерно 12% да се намалят бюджетите на абсолютно всички ведомства, за да бъде нулев дефицитът и да няма дефицит. Аз Ви казвам, че системата, с която съм натоварен да се занимавам – социалната система, няма да понесе такова намаление. Ако някой има някакви други идеи, може би е добре да ги каже. Но това са фактите. Фактите са записани във Ваши решения от декември месец с гласуване за този бюджет. Още едно изречение. Тук аз Ви казвам мнението си като вицепремиер и министър на труда и социалната политика. Парламентарната група, която ме е излъчила, има различно мнение. ИВАЙЛО КАЛФИН: Но начинът, по който се обсъжда и се решава, действително поставя въпроса доколко аз мога да бъда ефективен в правителството и тази сутрин съм поставил този въпрос пред премиера. Благодаря Ви.

Уважаема госпожо председател! Искам да обърна внимание върху обстоятелството, че когато министрите излизат на тази трибуна, не могат да дават оценки на депутатите колко са компетентни и колко не са.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми членове на Министерския съвет, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение за удължаване на времето

Няма. Поставям на гласуване направеното предложение за удължаване на пленарното време днес до приключване на гласуванията по тази точка. Гласували

„БСП лява България” са използвали своето време; ДПС – 5 минути и 38 секунди; Реформаторският блок са използвали времето си; Патриотичния фронт има 2 минути и 30 секунди; Български демократичен център има 14 минути; „Атака” – 4 минути и 51 секунди; АБВ –8 минути и 48 секунди;

Господин Горанов, лимит на изказването Ви – до 10 минути. Благодаря Ви, госпожо Председател, за справедливото отношение към правителството. (Смях в ГЕРБ.) Уважаеми госпожи и господа народни представители, проведох много консултации, дали навреме, или не – съдете ме за това! Разбрах едно: много от партиите, които подкрепят правителството, в началото имаха информационна неяснота. Тя беше преодоляна благодарение на партиите, които искаха да разберат истината. Те я разбраха. Аз им благодаря. Числото, което се иска като лимит за договор между Република България и банките посредници, е стряскащо. обаче сме преформатирали дебата от конюнктурно, ежегодно планиране към дебат, близък до хоризонта, до който по Конституция едно правителство може да носи отговорност за управлението на държавата преди нови избори. Говорих с много колеги професионалисти, които са в тази зала в качеството си на народни представители.

Вижте 2012-а, 2013-а, 2014 г. уважаващите себе си икономисти, които не са независими, а са в качеството си на народни представители, как са водили този дебат. Дължа извинение на сегашната опозиция, ако някога съм си позволил да говоря против поемането на дълг, породен от обстоятелството, че през годините е имало дефицит. ДПС.) Спомням си добре, че с госпожа Стоянова многократно сме обсъждали стратегията на опозиционната партия ГЕРБ и никога не сме си позволявали да критикуваме управлението

Аз вярвам в реформаторския капацитет на това управление. РЕПЛИКА които са рамково споразумение с банки посредници, днес въобще не говорим за поемане на дълг, защото с днешния акт ратифицираме Международен договор за посредничество, не поемаме и лев дълг днес. Поехме 7 милиарда дълг в края на миналата година, когато гласувахме държавния бюджет за 2015 г. Дали ще поемаме повече дълг, ще решаваме заедно през следващите години с гласуването на законите за държавния бюджет. Аз вярвам в реформаторския капацитет на това правителство и поемам ангажимент, че поне 2 милиарда, поне 2 милиарда

милиарда е минимумът от това, което няма да се ползва от лимита по Рамковата програма за поемане на дълг. Нека тези политически партии, които днес повдигнаха дебата по начина, по който трябва да се води – за ролята и отговорността на българския парламент, като върховен орган на власт, да осъзнаят, че управлението се формулира само по един начин – вземане на решения и носене на отговорност. Който не е готов,

след него – господин Цонев.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми министри, колеги! Повод за сегашното ми изказване дават първото и второто изказване на финансовия министър, както и разговорът, и въпросите, които му бяха зададени в почивката, и отговорите, които той даде. АБВ има решение да не подкрепи днес внесеното предложение, понеже не получихме отговор на два въпроса. Първият въпрос беше свързан с точния размер на дълговете, които сме взели досега – това, което имаме да погасяваме. И в тази връзка дали 12-те милиарда, които искаме като дълг, не надхвърлят размера на тези погасявания. По изчисленията

е сумата, която току-що господин министърът назова – около 2 милиарда по-нисък, закръглям цифрите. Говоря за дълга, който има да се плаща – това са задълженията. Това беше първата причина да не сме съгласни с поемането на нов дълг в размер на 12 милиарда, при положение че погасяванията възлизат на около 10 милиарда. Току-що чух и мисля, че правилно съм чул, че министърът на финансите – този въпрос беше поставен от нас и в почивката пред министъра на финансите, пое ангажимента

С 2 милиарда, Това го приемам като съответен отговор на нашия въпрос и на нашето изискване за намаляване на дълга. Втората причина или вторият въпрос, на който не бяхме получили убедителен отговор, е формирането на бъдещия бюджетен от разходи за какво ще бъде направен? Не ме е страх въобще от бюджетен дефицит, ако той е формиран от разходи, свързани с инвестиционно предназначение и с осигуряване на икономически растеж. Страх ме е от разходи, които ще потънат в пясъка, без да осигурят нито икономически растеж, нито приходи, нито някакво подобряване начина на живот на нацията. Искахме да получим разяснение за насочеността, характера на тези разходи.

разбрах, че той, като представител на правителството, изразява готовност за обсъждане на насочеността. Естествено, не може да се разпише всеки разход за какво ще бъде – насочеността на разходите, формиращи бъдещия дефицит. Мисля, че по този начин вторият въпрос – ако искате, го приемете и като условие, поставено от страна на АБВ, за което ние бяхме против приемането на

Затова си позволявам да помоля парламентарната група се съберем на едно обсъждане – при тази нова ситуация какъв ще бъде нашият вот. Мисля,

Уважаема госпожо Председател, дами и господа министри, дами и господа вицепремиери, уважаеми колеги! Днес като че ли дебатът се върна в рамката, в която трябваше да бъде още от началото – от внасянето на това ратификационно споразумение в пленарната зала.

В рамките, защото вчера на нарочно заседание на Парламентарната група на ДПС и на брифинга след него ние казахме три аргумента, които според нас липсват в този дебат. Три посоки, в които трябваше да се развие дебатът. И дефицитът на тези аргументи обуславя решението ни за гласуване „против”. Политически – първият, защото имаше абсолютен дефицит на консултации, на политически дебат между управляващото мнозинство, между правителството и опозицията. Разбрахме, че е имало такъв дефицит и в самото управляващо мнозинство, но това не ни е работа. А този дефицит е важен, не трябва да го има, защото, както казахме, този дълг ще се връща в следващите 30 години, и в рамките, както каза господин Местан, на няколко управления, на няколко правителства. Не е ясно колко. Вторият аргумент – икономически. За нас вземането на дълг с тези дефицити, които са предвидени, е отказ от реформа! Вчера зададохме въпроса: защо трябваше Движението за права и свободи да загърби тяснопартийния си интерес, да предпочете националния интерес, за да създаде по-добра политическа среда за правене на необходимите реформи и да се оттегли от властта през май месец? След като с този документ Вие заявявате категоричен отказ от реформи! Днес в говоренето вече имаме други ангажименти, имаме и друга посока. Говорим на тази тема! Хората трябва да чуят това. Не може да си дошъл на власт с ангажимент за реформи, за свиване на дефицитите, за всичко онова, което не се е случило! Не може ние да сме се отказали от властта, за да има политическа стабилност и тази стабилност да я разбираме като ксенофобско говорене и затваряне на решения, които засягат целия български народ и всички политически партии, в рамките на кабинета и на управляващото мнозинство! Радвам се, че коригирахте тази своя позиция. От името на ДПС Ви призовавам повече да не допускате такава грешка. Третият аргумент, който казахме, беше чисто фискален, финансов. Там направихме две оценки. Първата – че иновативният подход за България, за тригодишно управление на дълга е добър, защото през тези три години падежират 12 милиарда дългове. И това се случва за първи път от 2001 г. насам! Тригодишното управление ще даде прозрачност и предвидимост на управлението на дълга. Но това трябваше да стане в дебат, в дискусия, със „за” и „против”, както днес го направихме в залата. Макар и късно, макар и в рамките на ограничено време, това все пак е нещо. От тази гледна точка ние от ДПС смятаме, че лесната позиция е да влезем в кожата, в която бяха през 2013-а и 2014 г., уважаеми партньори и колеги от БСП, нашите опоненти, които крещяха отвън с табелките, които сега Вие сте написали: „Ограбват българския народ!” 12 милиарда от този дълг ще бъдат върнати! 1,7 от него вече е върнат през януари. 10,3 ще бъдат върнати в следващите три години! Този дълг не е взет сега, той е взет от всички нас, които сме управлявали през тези двадесет и няколко години. Това – първо. Второ, трябва ли да влезем в тази посока и да продължим да говорим в този дух за дълга, както говореха нашите политически опоненти?! Ние тогава им възразявахме упорито да не отварят кутията на Пандора! Когато в този парламент се говори за дълг, националният интерес е да се остави дългът да бъде поет при минимални разходи, при максимално добри за страната условия! Те отвориха кутията на Пандора и сега изсърбаха чашата, която ние изсърбахме през 2013 г., но в крайна сметка чашата я пие българският народ. Затова трябва да затворим тази страница. За дълг се говори така: първо, разговор между политическите сили, консултации, убеждаване за необходимост, за абсолютната необходимост от поемане на този дълг, невъзможността да не може да бъде поет той, коригирането му в рамките на нормалните политики, тоест ако може да се коригира, както днес чух това, че може да стане. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: И тогава се влиза в зала и не се говори. Всичко останало е онова, което видяхме през 2013 г. и 2014 г. То не е добро за страната.

И ще следим за правенето на тези реформи. Ще следим как се емитират отделните падежи на дълга. Ще следим как се разходва и всяка година с участието ни при приемането на бюджета ще следим за лимитите на дефицита и на държавния дълг. Затова Движението за права и свободи сега, при тези условия – при намаления дълг и при поемането на ангажимента за реформи, и при признаването на всичко, което не трябваше да се случи, ще подкрепи тази ратификация. Реплики няма. Други народни представители? Господин Танчев, заповядайте. Благодаря, госпожо Председател. Колеги, моля за още малко търпение! СВЕТЛИН ТАНЧЕВ: Аз ще бъда кратък, защото не съм по празните приказки. Искам кратко, точно и ясно да кажа няколко аргумента. На първо място съм удовлетворен от това, че наистина днес виждаме дебата, който трябваше да тече и трябваше да го има в последната една седмица, наистина да стане ясно на всички за какво и как ще се разходват тези пари. От друга страна, съм удовлетворен от това, че аз също смятах, че с около точно 2 милиарда са повече парите, които се дават като заявка за този дълг и съм удовлетворен от това, че министър Горанов поема ангажимент да не се стига до тези цифри, за което ние

Тук също виждам, че господин Горанов ясно поема ангажимент и ние много отблизо и зорко ще следим тези дефицити – каква ще е тенденцията на техния ръст в следващите години. Надявам се, че това ще бъде отрицателно и ще имаме възможност да водим тези дебати

честни с избирателите и с българските граждани, и затова, госпожо Председател, искам да помоля за 15 минути почивка, за да имаме възможност с парламентарната ни група да обсъдим и да влезем наистина с едно единно решение.

дебати в залата. И тъй като времето вече е достатъчно напреднало, аз не мога да се аргументирам, че ще продължим до 15,00 ч. Няма как да дам тази почивка, но на място – достатъчно компактна група сте, мисля, че бихте могли да се консултирате. Други народни представители желаят ли да вземат отношение? Не виждам други желаещи. Господин Сидеров, държите ли на предложението си за поименна проверка преди гласуването? Държите на това предложение. Въпреки че залата е пълна, двете групи са в парламента и в момента, в който обявя гласуването, съм убедена, че те ще влязат в залата, господин Сидеров. (Реплики.) Не оттегляте предложението. Господин Сидеров, държите ли на това предложение? (Реплики.) Дебатите са закрити. Преминаваме към гласуване. С оглед гласуването и направеното процедурно предложение днес по-рано – поименна проверка.

Алиосман Ибраим Имамов - тук Колеги, сега ще настане едно такова движение в залата – който се отбележи, излиза, и след това при гласуването каква ще ни е ползата от поименната проверка. Алтимир Емилов Адамов - тук

Димитров Димитров - тук Иван Валентинов Иванов - тук Иван Кирилов Иванов - тук Иван Костадинов Станков -

Иван Славов Иванов - тук Иван Стефанов Вълков - тук Иван Стоев Чолаков - тук Иван Тодоров Димитров - тук

Сосиете Женерал и Уникредит Банк АГ в качеството на Организатори и Дилъри относно Глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 млрд. евро, подписан на 6 февруари Агент по прехвърлянето и Агент по изчисляване и Ситигруп Глобъл Маркетс Дойчланд АГ в качеството на Регистратор, Платежен агент и Агент по прехвърлянето относно Глобална средносрочна програма България за издаване на облигации на стойност 8 млрд. евро, подписан на 6 февруари 2015 г.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Гласувах „против”, тъй като в рамките на този дебат – една седмица и нещо, включително този ден, не се даде отговор на нито един от поставените от нас въпроси:

а в момента, господин Горанов, Вие на сайта сте качили друго и разликата е 3,4 милиарда? Гласувах „против”, защото Вие по никакъв начин не казахте номинално колко ще нарасне дългът и какво ще бъде неговото съотношение като процент в брутния вътрешен продукт. На стр. 91 от Бюджета, от актуализираната прогноза, Вие говорите за номинално нарастване 1,5 милиарда до 24 милиарда или 27,4% от брутния вътрешен продукт. На сайта на Министерството на финансите в момента висят 27 милиарда и 31,3% – 4% разлика. Къде отива?! Гласувах „против”, защото не казахте в тези сметки влизат ли 1,7 милиарда по глобалните облигации на Милен Велчев, платени на 15 януари?! Каква ще бъде съдбата на трите милиарда, отпуснати за една банка, и за двата милиарда, които са за Фонда за гарантиране на влоговете. Гласувах „против”, защото не дадохте нито един аргумент защо трябва да превалутираме този дълг и радикално да променим съотношението между вътрешен и външен дълг. Гласувах „против”, защото не казахте по какъв начин избрахте тези банки и какво ще бъде тяхното задължение. Без отговор на тези въпроси е безотговорно да се гласува. Затова ние не подкрепихме това решение. Но единственото хубаво на днешното гласуване е, че то много ясно очертава

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, гласувах срещу политическата лъжа! Гласувах срещу политическото лицемерие!

заливаха обществото с лъжи. Кога бяхте честни, Вие от ДПС?! Защото, уважаеми колеги, ДПС нямат електорат, за който да милеят. Те нямат избиратели. Тяхното право е феодалното право, правото на мачкане. Затова Патриотичният фронт показа, че е национална политическа сила, с ясен образ и честност, каквато излиза от избирателите на Патриотичния фронт, а не политически хамелеон, който е готов винаги да излъже хората! Представете си как ДПС ще контролира харченето на финансите?! Това е все едно да оставите вълкът да пази стадото. Ето това е ДПС!

Да, от „Атака” гласувахме „против”. Цялата Парламентарна група на „Атака” –11 човека, гласувахме „против”. Вие, от Патриотичния фронт, се въздържахте. се въздържахте. Защо се въздържахте? Мислите ли, че можете да въздържите истината? Каква е истината? Днес беше своеобразен вот на доверие на правителството Борисов 2, или на правителството „Марси”, както каза и Сидеров по-рано. Днес имаше вот на доверие. Видяхме, че вече коалицията не е четворна, стана петорна коалиция. Вие, от Патриотичния фронт, ще продължите ли да подкрепяте това правителство? Както ясно се вижда, Борисов се заиграва с ДПС. Вие ще подкрепите ли това правителство? Ще продължите ли да правите това нещо? Ще продължите, да, защото е сладичко. (Реплики от ПФ.) ДПС си дойде на естественото място с Корман Исмаилов, където и Вие сте там – от Патриотичния фронт. Така че днешният ден показа много неща и се надявам тези неща да бъдат видени от избирателите. Тук говорихме за дълг. Колко говорихме, колко пъти беше употребена думата „дълг” днес? Ако си давате сметка, надявам се, че имаме дълг към България, имаме дълг към нашите избиратели. Ако Вашите избиратели знаеха, че такива милиарди ей така ще се вземат,

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми вицепремиери, уважаеми министри, колеги,

Уважаема госпожо Председател, ако не ме лъже паметта, продължаването на работното време днес беше до края на първото гласуване на този закон, а не до окончателното му приемане. (Възгласи и реплики от ГЕРБ.) Много Ви моля, никой не е споменал окончателно приемане на закона.

сте по-далеч от микрофоните, предложението на господин Кирилов беше до приключване на гласуванията. По същия начин аз поставих, много ясно в стенограмата се вижда, че съм заявила „до приключване на гласуванията по тази точка”.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, възразявам срещу искането за провеждане на второ гласуване в днешното пленарно заседание.

Под това условие подкрепиха дълга и две от парламентарните групи, цитирам намерението и на депутатите от АБВ да искат 2 милиарда по-малко дълг. Така че, уважаема госпожо Председател, заявявам, че желая да направя предложение между двете гласувания за редуциране на този дълг до размер 6,9 млрд. лв., както е записано в Закона за държавния бюджет. Това е мое право като народен представител. Моля да ми бъде дадена възможност да се възползвам от тази процедура с достатъчен срок за предложения между първо и второ четене. В противен случай законът, който беше приет с такива пазарлъци, уйдурми и търговия в пленарната зала, ще падне в Конституционния съд. Уважаеми народни представители, трябва да Ви припомня чл. 85 от Конституцията на съгласно който правомощията на Народното събрание са да ратифицира и денонсира със закон международните договори. В случая сме изправени именно пред такава хипотеза. В кръга на правомощията на Народното събрание не попада сключването и изменението на самия договор, в който се съдържат конкретните параметри. този смисъл е и разпоредбата на чл. 84 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. По Законопроект за ратифициране на международен договор текстът на договора не може да бъде изменен. Колеги, имаме изричен текст.

Колеги, върви процедура по гласуване на предложението на госпожа Менда Стоянова за гласуване и на второ четене на Законопроекта в пленарната зала.

Всеки закон минава на две четения и всеки народен представител има право да направи предложения за второ четене. Дали ще се променя или не международен договор, е работа на кабинета. В един закон и предложенията по него, дори в Закон за ратификация не може да бъдат отхвърлени предложения на народни представители и така да се наруши Конституцията. Така че Ви моля да отмените гласуването и да преминем към нормалната процедура за всеки закон, какъвто е и всеки закон за ратификация. В Деловодството вече има внесени предложения, те трябва да бъдат обсъдени. Оттук насетне стъпките Ви ще доведат до пряка противоконституционност. Благодаря Ви. По начина на водене внесох в Деловодството предложения съгласно Закона за държавния бюджет 2015 г. Много добре консултирайте – посредничество до 3,5 млрд. евро, колкото гласувахме и Вие предложихте в края на миналата година. Така че никакви 8 милиарда, никакво загробване на българите. Три милиарда и половина, колкото Ви е гласувано, преговаряйте си, емитирайте си, както намерите за добре. Внесли сме в Деловодството предложение. Има Конституция и искаме да бъде гласувано. Благодаря. ЦАЧЕВА: Поставям на прегласуване предложението за гласуване и на второ четене на Законопроекта в това пленарно заседание.

В момента, в който господин Миков наближи трибуната, ми заяви, че иска прегласуване. В момента тече процедура по прегласуване. Колеги, хубаво е, че българската Конституция е предвидила изрична институция каквато е Конституционният съд. Така че не се притеснявайте. Гласуваме предложението за второ гласуване на Законопроекта в едно пленарно заседание с първото гласуване.

на Договора за агентство между Република България в качеството на Емитент и Ситибанк Н.А., клон Лондон, в качеството на Фискален агент, Платежен агент, Агент по замяната, Агент по прехвърлянето и Агент за изчисляване и Ситигруп Глобъл Маркетс Дойчланд АГ в качеството на Регистратор, Платежен агент и Агент по прехвърлянето относно Глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 млрд. евро, подписан на 6 февруари 2015 г. и Акта за поемане на задължения от

в качеството на Организатори и Дилъри относно Глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 млрд. евро, подписан на 6 февруари 2015 г., на Договора за агентство между

Платежен агент и Агент по прехвърлянето относно Глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 млрд. евро, подписан на 6 февруари 2015 г. и Акта за поемане на задължения от Република България в качеството на Емитент относно Глобална средносрочна програма България за издаване на облигации на стойност 8 млрд. евро, подписан на 6 февруари 2015 г.”

Първо, по отношение размера на дълга – току-що получихме входящия номер. Ние искаме да спазим закона на България – Законът за бюджета за 2015 г., и упълномощаваме министърът на финансите да води преговори за дълга, който му гласувахме, а именно 6 млрд.

Този дълг, който ние ще плащаме, е дълг, както следва: поет от господин Горанов – 3 милиарда мостови кредит за КТБ. Второ, два краткосрочни кредита, от господин Горанов, по 400 млн. евро.,

Тези разчети съвпадат с разлика от по няколко милиона, но около 8 млрд. 400 млн. лв. е дългът, който трябва да се обслужва, а не 16 милиарда. Тук не става дума за 2 милиарда по-малко, нито за три по-малко, става дума за разлика от 7 млрд. 600 млн. лв. Така че размерът на дълга е различен. Колеги, най-важното – нищо политическо. Обърнете внимание на следното нещо – лихвите. Основният аргумент на колегата Горанов, министър на финансите, беше, че по този начин въвеждаме иновация, нечувана по света, и управляваме дълга, щял да бъде по-евтин заради ниските лихви. Ниски ли са сега лихвите? Да, ниски са. То даже Харвард и Кембридж не се наемат да кажат какви ще бъдат лихвите след година, две. Освен това Законът за бюджета забранява – уважаеми колега, следете внимателно, Вие не можете да емитирате дълг тази година за 2016 г. и 2017-а. Нали така?!

и Вие нямате право да емитирате дълг и да взимате дълг на лихви в момента, които са по-ниски, както казвате Вие, биха били по-ниски следващите години. (Силен

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Тъй като очаквам колегата Михов да поиска процедура: прекратяване на изказванията (оживление, смях), Ви призовавам да не бързате чак толкова. Сутринта един час говорихме за оставката на един народен представител. Ще дойде време, когато ще говорим за оставката на всички Вас и възгласи: „Ееее!”), която правите днес. Искам да Ви кажа три неща, които манипулирате. Първото нещо, че това били дългове, които са взимани от правителства последните 20 години. Извинявайте, сега ще Ви прочета няколко числа: 2005 г. – 1% бюджетен излишък; 2006 г. – 1,8%; 2007 г. – 1,1%; 2008 г. – 1,6%. За тези четири години външният дълг от 29% от БВП слезе на 13,5%. Сега в момента е на 27 и нещо, ще стане 31. Знаете ли защо? Защото, ето Ви дефицитите през Вашето първо управление: 2009 г. – минус 4,2; 2010 г. – минус 3,2;

Кой мислите, че ще ги плаща?! (Реплики от ГЕРБ.) Ще Ви прочета, уважаеми колеги, едно съобщение на НАП от днес: Националната агенция за приходите започва цялостна кампания за неотчитане на обороти

От всички тях да събираме. Защо? За да похарчите 4 милиарда, че не може да си стегнете администрациите и не можете да правите излишъци, както ние сме ги правили години наред. Уважаема госпожо Председател, правя формално предложение – редакционно: числото 8 млрд. евро да бъде заменено със 7 млрд. евро, за да бъдат колегите от ДПС и АБВ спокойни, че ангажиментът, който беше поет от министъра на финансите не е просто някакви думи, казани тук. Както той каза: той е никой – днес е министър, утре не е, само че утре ние ще връщаме дългове. Затова нека в текста да бъде записано – от 8, на 7 млрд. евро. Благодаря. Господин Кадиев, няма как от 8 да се запише на 7, защото ние ратифицираме договор, който не е подписан от нас, за да правим редакция на този договор. (Реплики от БСП ЛБ.)

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! На първо място, искам да заявя, че групата на Реформаторския блок ще гласува и на второ четене за така предложения законопроект.

На второ място, искам да благодаря специално на колегите от ДПС и АБВ, особено на тези от Движението за права и свободи, защото те са опозиция – имаха моралното и политическо право

На трето място, няколко думи за това защо гласувах „против” по време на първото четене, а ще гласувам „за” по време на второто. Нашата позиция в подкрепа на така предложеното споразумение е непоколебима от първия момент, в който то е публично известно. Ние го подкрепяхме активно без оглед на възможните популистки дивиденти, без най-малкото колебание, че когато си убеден в правилността на една мярка, дори да не си сигурен, че ще успееш да убедиш избирателите си, трябва да направиш максималното за отговорно и стабилно управление. По тази причина нито за момент и нито един от нас не се поколеба да излага аргументи, да се бори и по всякакъв начин да гарантира, че тази мярка няма да бъде оттеглена, отменена или да не мине през пленарната зала, така че, нямайте съмнение, че ако висеше на косъм, както се очертаваше в началото на днешния ден, и моят глас щеше да бъде „за”. Длъжен съм обаче в името на същата тази стабилност, за която говорим, в името на стабилните перспективи на управлението в България, да подчертая, че не трябва да оставяме в обществото и най-малкото съмнение, че става дума за политически маньовър, който може да постави под въпрос настоящото мнозинство

Това е решението, в името на което сме се обединили, когато сме гласували правителството. Това е форматът, който е подписал много амбициозна управленска програма, съдържаща необходимите реформи, за да не ни се налага да около държавния дълг. И ако това мнозинство бъде поставено под съмнение, и ако неговият мандат бъде поставен под съмнение в името на дребни политически сметки, вярвайте ми – следващият път ще се дискутират 16 милиарда, ама евро, и тогава по-добре да не сме в тази зала, защото няма да ни пуснат да излезем от нея. (Реплики от БСП ЛБ.) Този отрицателен вот беше вот в подкрепа на амбицията на премиера Борисов да управлява България в продължение на четири години, с реформаторско мнозинство, изключващо предишните управляващи от редиците си, и с усилията на правителството и на мнозинството да наложи всички реформи, които са отразени в програмната декларация на правителството, а не мисля, че ще сбъркаме, ако бъдем и малко по-смели, от програмната декларация на правителството. И най-сетне, когато правителството и днес мнозинството, заедно с части от опозицията, обезпечават финансовата стабилност на държавата, възможно е да обезпечават и финансовата стабилност на десетките хиляди фирми, виснали на държавните и общинските бюджети като пиявици, благодарение на чието безпроблемно съществуване днес сме на този хал. Комфортът за управлението на страната може да значи комфорт за тези, които са свикнали на злоупотреби от управлението на страната, и тогава финансовата стабилност ще просъществува кратко и стабилността на управлението ще просъществува кратко. Предвид травматичния начин, по който протече представянето и одобрението на настоящото споразумение, което днес ще подкрепим и на второ четене, аз разчитам на личните гаранции на премиера Борисов, че ще се проведат именно тези реформи,

Уважаеми колеги, уважаеми господин Кънев! Откога задлъжняването е стабилност? Увеличаването на дълга не е финансова стабилност, увеличаването на дълга е нов риск. Ако увеличаването на дълга и дългът беше стабилност, Гърция щеше да е най-стабилната държава в Еврозоната. Аржентина щеше да бъде най-стабилната държава в Латинска Америка с нейните милиарди дългове. Вие ползвате финансовата стабилност на предишното управление заради процента на дълга към брутния вътрешен продукт и това Ви позволява в момента да изтеглите този кредит. Господин финансовият министър да излезе тук и да си каже честно защо са благоприятните условия за кредита? Ами заради ниския дълг като процент по отношение на брутния вътрешен продукт! Всяка банка ще даде на всяка държава кредит при такъв нисък публичен дълг. дълг. Единственото, което можете да направите, е да благодарите. Второто нещо, да се извините и кажете, че поемането на дълг не може да е стабилност, защото това означава, както правилно казахте – следващият път дълга да бъде 16 млрд. евро, само че първата крачка сте я направили с това решение. Вие сте поели един дълг, който не можете да плащате. Вие поемате дълг в условия, когато няма никакъв растеж и прогнозата за следващите три години е 0,5. Какво ще плащате, господин Кънев? Вие заангажирате следващите правителства да се занимават с Вашата финансова, банкрутирала в момента политика. (Възгласи от ГЕРБ.) Това ангажирате! Бъдещите правителства, бъдещите управления и бъдещите поколения, така че недейте да представяте дълга и живота назаем като стабилност. Защото тези, които взимаха заеми от банките, се видя докъде стигнаха.

Уважаеми господин Кънев, моля да уточните за кое мнозинство говорите – това, което гласува програмната декларация и гласува за правителството на 7 ноември, или това доста по-широко мнозинство, което в момента подкрепи решението за ратификация на този дълг. Моля, след това да уточните за какви реформи точно говорите, след като Вие подкрепихте бюджет с 2,5 млрд. дефицит за тази година и прогноза за дефицит от 2 милиарда за следващата, и прогноза за дефицит от милиард и 800 за по-следващата, а днес подкрепихте номинално нарастване на външния дълг на Република България през 2017 г. с близо 4 млрд. лв. Къде са тези реформи? Моля Ви, господин Кънев, кажете кога сте искрен – когато обявихте, че основният приоритет при съставянето на правителството е да извадите БСП и ДПС от властта, или когато днес гласувахте с тях? Или може би бяхте искрен, когато обяснявахте на Вашите избиратели, че Вие ще спрете ГЕРБ от властта и няма да се коалирате с тях, или днес, когато се прегърнахте? Но когато от едната страна стоят толкова пари, ясно е какъв ще бъде резултатът и какво ще бъде Вашето поведение. Единственото хубаво е, че всичко това излезе на светло и се видя. Благодаря Ви. Благодаря понеже тук се говори за искреност, за мнозинство в днешното гласуване, Вие пропуснахте да споменете, че може би преди две седмици гласувахме всички тук по отношение на реформата в съдебната система и също имаше мнозинство. Значи ли, че те са били неискрени, гласувайки тогава, обявявайки, че подкрепят тази реформа? Благодаря Ви! ЯНАКИ Господин Лазаров, както казах, нужно е да се разсеят всички съмнения. Вашата реплика в голяма степен беше към господин Бойчев. Ще се радваме на подкрепата на всеки за всяко разумно решение. Аз не случайно благодарих на колегите от ДПС. С огромна радост ще благодаря и на Вас във всеки един момент, в който подкрепяте разумно и отговорно решение за България. Мнозинството в парламента не е изключващ фактор. То е фактор, гарантиращ стабилност. Когато казвам, че трябва да има гаранции за запазване на мнозинството, аз казвам, че трябва да има гаранции за мнозинството като фактор България да бъде управлявана стабилно, а не като фактор някой да бъде изключван от възможността да се държи разумно. Нека все пак да правим разлика между тези неща. Но нека отидем на важния въпрос защо се оказа отговорно да обсъждаме нови дългови инструменти? Защо се оказа отговорно с тригодишен хоризонт да обмисляме как да покриваме бъдещи дефицити? Защото и ние, и Вие знаем чудесно, че дефицити ще има, въпросът е те да намаляват. Как така се оказа, че България за осем години загуби едно от малкото си сериозни предимства – предимството на изключително ниския външен дълг? Ще Ви отговоря директно обсъждаме вземането на дълг, защото обществото, държавата, институциите и бизнесът ни функционират крайно неефикасно. Защото логичният приток на чужди инвестиции в предприсъединителния период и в първите години след присъединяването се превърна в разочарование и отчаяние, превърна се в това България да бъде мръсна дума за инвеститорите, (силен шум и символ на пробита съдебна система, символ на липсваща правна рамка. По тази причина България има дългове, по тази причина България има дефицити. Ние можем да покрием дефицита и за 2016-а, и за 2017 г. с инструмента, който господин Горанов ни предлага и който гласуваме днес. Но трайното нарастване на дълга и дефицита ние не можем да покрием по този начин. Можем да го покрием единствено с дълбоки реформи на правосъдието, на държавната администрация, на финансовите регулатори,

господа министри, господа вицепремиери! Мисля, че повече от седмица по темата беше казано достатъчно. Мисля, че достатъчно продължи – една седмица, слушахме пледоариите на недотам неуспешни министри може би от най-пагубното правителство за България – на Жан Виденов.

Благодаря, госпожо Председател. обсъдете го още по-добре, излейте си душите, недейте по този начин да заглушавате и да правите пореден опит да заглушите гласа на опозицията на Не е редно в една парламентарна република! Поне претендираме ние да сме такава и да участваме в такова Народно събрание, но тук по друг начин се държат колегите от управляващото мнозинство. Благодаря. Подлагам на гласуване предложението за прекратяване на разискванията по обсъждания законопроект.

е прието. Дебатите са закрити, преминаваме към гласуване. Поставям на гласуване

са чл. 1 да бъде член единствен, а чл. 2 от законопроекта да бъде обособен в параграф единствен в Заключителна разпоредба, както нормотворчески трябва да изглежда този законопроект. Гласували

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми министри! Уважаема госпожо Председател, поставихте гласуване анблок на предложение по два текста от закона. Правилникът в това отношение е изричен – моля Ви да ги гласувате поотделно. Имахме възражения от място. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Миков, не само по два текста, но и по наименованието на закона – така беше докладвано, така беше направено предложението, по този начин съм го подложила на гласуване. Не е постъпило изрично предложение за разделно гласуване. Що се отнася до предложението на господин Кадиев, вместо „8 милиарда” да бъде записано числото „7 млрд. евро”, припомням чл. 84 от нашия Правилник:

пълната редакция на законопроекта, докладван от госпожа Менда Стоянова, и приетото току-що решение за редакционно-технически предложения по текста. Гласували

госпожа Манолова искаше думата преди, беше втора, сега ще й дам думата. Господин Велизар Енчев искаше изказване, ще му дам отрицателен вот. За третия се разберете. Първи отрицателен вот – госпожа Мая Манолова.

Колеги, моля, заемете местата си! Не е удобно да говори народен представител, докато цари такова движение в залата. Моля Ви! МАЯ МАНОЛОВА (БСП Колеги, приканвам Ви за още малко толерантност към народните представители, които заявиха желание за отрицателен вот. уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа министри, които не уважавате парламентарната процедура! От целия днешен многочасов парламентарен дебат така и не разбрахме как бяха избрани четирите търговски банки и какви са комисионите за тях, но разбрахме как се пазаруват депутатски банки и гласовете за тях. Емисията на депутатски гласове за съжаление се оказа прекалено евтина. Накрая бяхме свидетели как цели парламентарни групи се конкурират, дори щяха да се сбият за дивидент. Справка – състезанието между групата на ДПС и на АБВ за това кой пръв да подкрепи този вот. На фона на този срамен пазарлък на българските граждани не им остава нищо друго освен да плащат през следващите 30 години, но и да следят как всяка една от парламентарните групи ще осребри днешното си срамно гласуване. Уважаеми народни представители, които подкрепихте този срамен дълг! Хората ще запомнят лицата Ви, а ние ще се постараем да запомнят имената на депутатите от ГЕРБ, от Реформаторския блок, от ДПС и от АБВ, които гласуваха за този срамен дълг. Тези имена ще влязат във всеки български дом и Вие много ще се срамувате от това! Обръщам се и към президента Плевнелиев, който наложи вето преди една година на дълг от 1 милиард. Уважаеми господин Президент, имате 16 пъти повече основания да наложите вето върху този срамен и позорен огромен заем. Направете го, защото в него няма нито инвестиции, нито икономически растеж, нито прозрачност! Ако Вие не го направите, Парламентарната група на „БСП лява България” ще се обърне към Конституционния съд. Има достатъчно нарушения на парламентарната процедура и от страна на Горанов,

Госпожо Председател, уважаеми колеги! Днес станахме свидетели на покупко-продажбата на цели парламентарни групи и на първо място на Парламентарната група на Движението за права и свободи. Тази парламентарна група, тази партия, която преди една година заби нож в гърба на коалиционния си партньор БСП, днес заби нож в гърба на българската нация. (Ръкопляскания от БСП ЛБ и „Атака”.) Нека това добре да го знаят избирателите на Движението за права и свободи. предишната седмица заявих, че не мога да повярвам – повтарям го още веднъж, че Движението за права и свободи, което изразява интересите на едни от най-бедните, най-измъчените български граждани – българските мюсюлмани, ще ги предаде. Е, познах, уважаеми дами и господа от ДПС, които отсъствате от тази зала. Вие продадохте не само своите избиратели, предадохте българската нация. Какво да кажа за движението АБВ или партията АБВ?! Тя просто изневери на азбучната истина, че в политиката моралът трябва да стои на първо място.

Тук господин Симеонов стана и заяви, за което го поздравявам, че ще гласува „против”. Така ли беше? Но по време на гласуването, след като Вашите гласове се обезцениха заради поведението на Движението за права и свободи, Вие се уплашихте за своето място в българската политика и в този парламент

питаха ли своите десни избиратели дали подкрепят подобно гласуване?! И най-важното: най-важният отсъстващ днес тук е българският премиер Бойко Борисов. Заради него бяха тези 16 милиарда, заради неговата президентска кандидатура. (Ръкопляскания от парламентарните

Ето пряко доказателство за това, което говорих преди малко в тази зала. Генерал Румен Радев – шеф на Военновъздушните сили, казва: „Закъсняваме с новите изтребители.” Следващата стъпка била да ги вкара в Министерския съвет и в Народното събрание. Истина ли е това, което Ви казвах?! Да, истина е с тези пари ще бъдат купени стари американски самолети и това е военен заем! Тези, които гласуваха „за” и „въздържал се”, са заедно. Днес наистина е исторически ден, в който стана ясно, че България ще се управлява от коалиция ГЕРБ, реформатори, Патриотичен фронт, ДПС, АБВ, БДЦ. Това е истината и тя вече няма как да се скрие! Хватките с въздържането не минават, защото те само показват, че предварително сте се били наговорили и че подкрепата на ДПС е свързана с въздържането на ПФ. Оттук нататък, ако някой може да приеме, че това правителство е без подкрепата на ДПС, значи е изключителен наивник или живее някъде много далеч, примерно на някой остров и не знае какво става в България.

пак така, както съм предрекъл много неща. Отново ще стане ясно и няма да има нужда да излизам и да казвам „Да, бях прав.” Българи, колкото по-рано се вдигнете на протест и свалите това правителство, толкова по-добре за България! Лично обяснение – господин Валери Симеонов, споменат поименно в изказването на господин Велизар Енчев. ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ПФ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Длъжен съм да взема думата, за да защитя името си. За пореден път бях обруган от народния представител господин Велизар Енчев. В тази връзка, господин Енчев, ако позволите, една констатация. Като водещ в телевизия СКАТ Вие бяхте почтен. За съжаление, опитът Ви за самостоятелен полет в политиката е свързан с непочтеност. Вие за пореден път излъгахте тук. Още веднъж ще повторя: Вие излъгахте! Има запис, който може да се пусне, да се възпроизведе и ще чуете какво е казал Валери Симеонов от тази трибуна – че Патриотичният франт ще се въздържи. Останалото е част от Вашата изключително нечистоплътна кампания, при която искате да хвърляте кал върху Патриотичния фронт и по този начин Вие самият по някакъв необясним начин да придобиете политически рейтинг. Не става така, господин Енчев!